Има ли изказвания по наименованието на Законопроекта? Няма. Прекратявам дискусията. И И преминаваме към следващата точка от дневния ред.

Постъпил е Доклад от Комисията по отбрана. Има ли кой да ни го представи? Господин Гаджев, заповядайте.

Национален военен университет „Васил Левски“, № 47-202-03-3, внесен от Министерския съвет на 8 април 2022 г. На заседание, проведено на 21 април 2022 г., Комисията по отбрана разгледа посочения проект.

Преобразуването на факултета със седалище в град Велико Търново на Национален военен университет „Васил Левски“ се предлага въз основа на положителна оценка от Националната агенция за оценяване и акредитация, съгласно Протокол № 7 от заседание на Акредитационния съвет, проведено на 9 април 2020 г. След закриването на факултет „Авиационен“ от състава на Националния военен университет „Васил Левски“

Факултет „Общовойскови“ в град Велико Търново ще бъде преобразуван в два факултета с наименования, съответно „Сигурност и отбрана“ и „Логистика и технологии“. В двете нови основни звена на университета в град Велико Търново ще се провежда обучение на курсанти по специалността „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво“ от регулираната професия „Офицер за тактическо ниво на управление“ в професионално направление „Военно дело“ и на студенти по други специалности и професионални направления, по които университетът има получена акредитация от Националната агенция за оценяване и акредитация. Двата факултета имат необходимата учебно-материална, техническа, полигонна база и инфраструктура. Закриването на факултет „Авиационен“ от състава на Националния военен университет „Васил Левски“ налага оптимизирането на структурата на университета с цел по-пълно и по-качествено изпълнение на всички възложени му функции и присъщи дейности. След приключване на дискусията се проведе гласуване, при което с 15 гласа „за“, без „против“ и „въздържал се“ Комисията по отбрана предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Проект на решение за преобразуване на факултета със седалище в град Велико Търново на Национален военен университет „Васил Левски“ и за изменение на Решението на Народното събрание за преобразуване на Висшето

Постъпил е Доклад, колеги, от Комисията по образованието и науката. Заповядайте да ни запознаете с Доклада. Госпожо Ненчева, имате думата. разгледа Проект на решение за преобразуване на факултета със седалище в град Велико Търново на Национален военен университет „Васил Левски“ и за изменение на Решението на Народното събрание за преобразуване на Висшето военно общовойсково училище „Васил Левски“, Висшето военно училище за артилерия и противовъздушна отбрана „Панайот Волов“ и Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“ в Национален военен университет „Васил Левски“, № 47-202-03-3, внесен от Министерския съвет на 8 април 2022 г. На свое извънредно заседание, проведено на 30 юни 2022 г., Комисията по образованието и науката разгледа Проект

„Панайот Волов“ и Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“ в Национален военен университет „Васил Левски“, № 47-202-03-3, внесен от Министерския съвет на 8 април 2022 г., На заседанието на Комисията присъстваха: академик Николай Денков – министър на образованието и науката, Любомир Йосифов – директор на дирекция „Правна“, Лидия Даскалова – дирекция „Правна“, и Пламен Славов – парламентарен секретар на Министерството на образованието и науката, полковник Милен Филев – държавен експерт в отдел „Образование и квалификация“, дирекция „Управление на човешките ресурси в обраната“, и госпожа Милена Петрова държавен експерт в отдел „Нормативно осигуряване на отбраната и на военната служба“, дирекция „Правно-нормативна дейност в отбраната“, представители на Министерството на отбраната. Преобразуването на факултета със седалище в град Велико Търново на Национален военен университет „Васил Левски“ се предлага въз основа на положителна оценка от Националната агенция за оценяване и акредитация, съгласно Протокол № 7 от заседание на Акредитационния съвет, проведено на 9 април 2020 г. След закриването на факултет „Авиационен“

което не съответства на наложилите се стандарти и критерии съгласно Закона за висшето образование за наименованието „университет“ и неговата дейност. С Проекта на решение се предлага факултетът със седалище в град Велико Търново да бъде преобразуван в два факултета с наименования, съответно „Сигурност и отбрана“ и „Логистика и технологии“. двете нови основни звена на Националния военен университет „Васил Левски“ със седалища в град Велико Търново ще се провежда обучение на курсанти по специалността „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво“ от регулираната професия „Офицер за тактическо ниво на управление“ в професионално направление „Военно дело“ и на студенти по други специалности и професионални направления, по които университетът има получена акредитация от Националната агенция за оценяване и акредитация. Двата факултета разполагат с необходимата учебно-материална, техническа, полигонна база и инфраструктура. С точка втора от Проекта на обсъжданото решение изрично се предвижда курсантите и студентите от преобразувания факултет да продължат своето обучение по специалностите, по които са приети, във факултет „Сигурност и отбрана“ или във факултет „Логистика и технологии“, като така ще бъдат гарантирани правата им на обучаеми. Проектът на решение и мотивите към него бяха представени от министъра на образованието и науката академик Денков. Той посочи, че Проектът на решение е съгласуван между Министерството на образованието и науката и Министерството на отбраната и има положителна оценка от Националната агенция по оценяване и акредитация. В хода на дискусията членовете на Комисията по образованието и науката изразиха принципна подкрепа за предлагания Проект на решение, като председателят на Комисията направи предложения за редакционни поправки, с които се цели прецизиране на текста на Проекта на решение, а именно: „В т. буква „а“ да се измени така: „а) в т. 7 думите „три факултета със седалища в град Велико Търново, град Шумен и град Долна Митрополия“ се заменят с „факултет „Сигурност и отбрана“ и факултет „Логистика и технологии“ със седалища в град Велико Търново, и факултет със седалище в град Шумен“.“ Народните представители подкрепиха предложените редакционни поправки, които да бъдат отразени в текста на разглеждания проект на решение. В резултат на проведеното обсъждане и гласуване Комисията по образованието и науката с 20 гласа „за“, без „против“ и „въздържал се“ подкрепя по принцип Проекта на решение за преобразуване на факултета със седалище в град Велико Търново на Национален военен университет „Васил Левски“ и за изменение на Решението на Народното събрание за преобразуване на Висшето военно общовойсково училище „Васил Левски“, Висшето военно училище за артилерия и противовъздушна отбрана „Панайот Волов“ и Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“ в Национален военен университет „Васил Левски“, № 47-202-03-3, внесен от Министерския съвет на 8 април 2022 г., и предлага на Народното събрание да приеме Проекта на решение с редакционните поправки, приети от Комисията, както следва: „Проект! за преобразуване на факултета със седалище в град Велико Търново на Национален военен университет „Васил Левски“ и за изменение на решението на Народното събрание за преобразуване на Висшето военно общовойсково училище „Васил Левски“,

Преобразува факултета със седалище в град Велико Търново на Национален военен университет „Васил Левски“, във факултет „Сигурност и отбрана“ и факултет „Логистика и технологии“ със седалища в град Велико Търново. 2. Курсантите и студентите от преобразувания факултет продължават обучението си по специалностите, по които са приети, във факултет „Сигурност и отбрана“ или във факултет „Логистика и технологии“. 3.

г.): а) в т. 7 думите „три факултета със седалища в град Велико Търново, град Шумен и град Долна Митрополия“ се заменят с „факултет „Сигурност и отбрана“ и факултет „Логистика и технологии“

Постъпили са писмени отговори от: - министъра в оставка Александър Николов на въпроси от народните представители Зорница Стратиева, Ивайло Мирчев и четири от Илин Димитров; - заместник министър-председателя и министър в оставка Асен Василев на въпроси от народните представители Елисавета Белобрадова и Илин Димитров; Димитров; - министъра в оставка Атанас Атанасов на въпроси от народните представители Антоанета Цонева, Илин Димитров, Мартин Димитров и Георги Ганев, и Христинка Иванова;

Траянска; - министъра в оставка Бойко Рашков на въпроси от народните представители Златомира Мострова, Ивайло Мирчев, Илин Димитров, Кристиан Вигенин и три от Христо Терзийски.

Димитров; - министъра в оставка Иванов Иванов на два въпроса от народния представител Александър Дунчев; на въпрос от народните представители Александър Дунчев и Инна Иванова; на въпрос от Александър Дунчев, Петър Миланов, Инна Иванова, Деница Симеонова и Цветелина Заркин; и два въпроса на Илин Димитров, както и един от Пламен Абровски; Пламен Абровски; - министър-председателя в оставка Кирил Петков на въпрос от народния представител Любомир Каримански; - министъра в оставка Надежда Йорданова на въпроси от народните представители Андрей Михайлов; три на Илин Димитров и един от Мартин Димитров, и Георги Ганев; Ганев; - министъра в оставка Николай Денков на въпроси от народните представители Ивайло Мирчев, Илин Димитров и Пламен Николов; министъра в оставка Николай Събев на въпрос от народния представител Илин Димитров; - министъра в оставка Радостин Василев на въпроси от Димитър Ташев, Илин Димитров, Инна Иванова, Снежана Апостолова и народния представител Станислав Балабанов; Станислав Балабанов; - министъра в оставка Теодора Генчовска на два въпроса от Илин Димитров; един от Костадин Костадинов; един от Мартин Димитров и Георги Ганев; един от Николай Дренчев;

Уважаеми колеги, в днешния парламентарен контрол няма да контрол няма да могат да вземат участие поради неотложен ангажимент: Корнелия Нинова – заместник министър-председател по икономиката и индустрията и министър на икономиката и индустрията в оставка. Въпросите към заместник министър-председателя по регионалното развитие и благоустройство и министър на регионално развитие и благоустройство в оставка господин Гроздан Караджов ще бъдат писмени. Министър Николай Събев – министър на транспорта и съобщенията в оставка, също има неотложен ангажимент и няма да може да участва в днешния контрол. Въпрос към Александър Николов – всъщност господин Гаджев е отложил този въпрос.

с господин Бойко Рашков – министър на вътрешните работи, който ще отговори на 10 въпроса, както и министър Атанас Атанасов – министър на културата в оставка, който ще отговори на два въпроса. Министър Рашков е в сградата, влиза и в залата. Добър ден, министър Рашков.

Ще чакаме ли министъра, или можем да отложим за следващата седмица, защото не е сигурно дали министър Атанасов ще има възможност да дойде веднага, тъй като е последен в контрола?

пленарно заседание ще се проведе следващата седмица на 20 юли от 9,00 часа при допълнително обявен дневен ред. Колеги, закривам заседанието. Желая Ви приятна почивка.